с близкото минало и с тоталитарните служби, да има отчетност. От гледна точка на този публичен интерес е направено законодателното предложение. Това не е навлизане в компетентността на съдебната власт или някаква подмяна на волята на мнозинство съдии във ВАС. Ние законодателстваме от гледна точка на публичния интерес и аз благодаря на господин Чолаков за принципната позиция и за подкрепата на Законопроекта и в Комисията. Надявам се този законопроект да бъде подкрепен и в залата. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, доцент Славов. Има ли трета реплика, колеги? Заповядайте за дуплика, господин Петров. Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Считам, че общественият интерес налага ние да не приемаме законопроекти, които единствено целят да създадат работа на една административна структура, когато това е безсмислено.

не мога да защитя подобен законопроект. Нека те да бъдат представени – тогава, разбира се, ще седнем да ги обсъдим и в Комисията, и в пленарната зала. Но пак казвам, същността на този законопроект, както беше съобщено и от колегата Славов, първоначално цели да заобиколи това Тълкувателно решение № 12 на Върховния административен съд по

мнения по него. Да, ние като законодателен орган следва да приемаме законопроекти, които евентуално при противоречива съдебна практика да бъдат тълкувани, но когато имаме ясно и категорично тълкуване на Закона, считам, че не е необходимо веднага след това да тръгнем да го променяме,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Ще започна с благодарност към колегата Славов за това, че той ни напомни какъв е нашият дълг към Комисията – нека да я наричаме за краткост – по досиетата, защото наименованието ѝ е ужасно дълго и трудно за произнасяне. Комисия, която година и половина стои с изтекъл мандат, тя дори не е попълнена като членски състав. В този ред на мисли аз продължавам да недоумявам защо миналата седмица, когато от името на парламентарната група на „Има такъв народ“ внесохме като предложение в дневния ред разглеждането на Процедурните правила за избор на Комисията, никой в тази зала не подкрепи да разгледаме Процедурните правила за избор на тази Комисия. Сега припомняте нашия дълг, който имаме към гражданите, към хората, които работят в тази Комисия, въобще към цялата тема с досиетата. Да, темата с досиетата е изключително важна – тя ще продължава да бъде като гнойна рана и ще продължава да трови живота на българската политическа система, докато веднъж завинаги не сложим на масата всичко, не отворим всички досиета, не кажем цялата истина на българския народ за българския преход. Но тази тема с досиетата се вади ей така от нищото в определени моменти, за да обслужи една или друга цел. Да, този законопроект най-вероятно е важен – не знам, не съм юрист, не мога да да споря по това дали се заобикаля съдебна практика, дали това наистина е необходимо, дали е важно. Сигурно е важно – щом сте го предложили, най-вероятно е важно. Вие сте човек, който разбира от правна материя. Въпросът е дали всеки път, когато нещо не ни хареса в съдебната практика, ние ще променяме закони. Защо правим това изключение само с този закон – конкретно за Комисията по досиетата? Благодаря Ви, госпожо Василева. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, господин Петров. Ще бъда кратък. Колега Василева, причината, поради която не са внесени Правилата за разглеждане, е една-единствена – тя е същата, поради която не са внесени и Правилата за членове на Конституционния съд, и Правилата за Висшия съдебен съвет, за главния инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет. Всички знаем каква е тази причина – тя е, че трябва да се намерят правилните хора, според които да се създадат тези правила. Едва тогава спокойно да бъдат внесени в комисиите. Ще позволите един лек упрек и към Вас, защото и Вие сте част от тази коалиция, така че и от Вас зависи. Държа да кажа, че в Правната комисия – давам Ви пример – на последното заседание аз също питах какво става с Правилата и кога ще бъдат внесени. Получих отговор – скоро.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Аз съм един от вносителите на Законопроекта, а както стана ясно вероятно за повечето от Вас, той е изготвен от самата Комисия по досиетата, както ние я наричаме накратко. Те са приели този Законопроект на свое заседание и са застанали единодушно зад него. Има в българското общество консенсус, че трябва да е ясно кога кога има принадлежност към Държавна сигурност и когато става въпрос за хора на публични длъжности, тази информация да е публична и да е ясна. Този консенсус го имаше много дълго време. С тълкувателното решение на Върховния административен съд този консенсус на практика спира да действа, и то не защото Съдът казва, че тази информация не бива да бъде разкривана, а защото според Съда има пропуск в законодателството. Тоест, както е записан Законът в сегашния си вид, едно обявяване е достатъчно. Ние обаче казваме друго нещо: трябва да е ясно кой кой е, колеги. И понеже всичко сме видели в този парламент, ние ще следим гласуването. Парламентарната група на „Демократична България“ е тук и ние всички ще гласуваме „за“. Искаме да видим обаче другите как ще постъпят. Има групи, които винаги са били на нашето мнение, уж на думи, обаче виждаме, че сега малка част от тях са в залата. Така че Ви поставяме на всички Вас политическия въпрос: по този крайъгълен камък как ще постъпите? Ще запазим ли консенсуса да е ясно кой кой е и и в българската политика? Защото, когато преди 20 години някой е бил кандидат за общински съветник и тогава е обявен в една малка община, а сега е кандидат за народен представител, по сегашния ред той повече не трябва да бъде обявяван. има огромен риск обществото да не разбере въобще, че този човек има принадлежност към Държавна сигурност. И в тази зала има хора, които казват, че не искат тази информация да е публична, не искат прозрачност и не искат отчетност. Въпросът има две страни. страни. Тези, които обявиха, че подкрепят, Ви призовавам: как ще подкрепите – с един глас, с два гласа, с пет гласа. Това е също важен въпрос. Така че ние резултата от това гласуване ще го запазим, защото подобни дебати ще има не само в този парламент, ще има и в бъдеще, това, както казах, е крайъгълна тема на българската политика. Обръщам Ви внимание, че има Решение също така на Конституционния съд по дело № 14/2011 г., което говори за правото на информирания избор, което гражданите получават със законодателството за установяване на принадлежност на лицата на ръководни позиции държавата към Държавна сигурност. Има също Решение на Европейския съд по правата на човека от 5 декември 2017 г., което говори за подобряване на прозрачността на публичния живот и допринася за увеличаване на доверието в институциите и така нататък. Така че, уважаеми дами и господа, всъщност има две опции. Едната е да спре вече обявяването на принадлежност към Държавна сигурност за голям кръг лица, които някога в последните 30 години са били обявени, което е огромен проблем. Това би било тежка щета, това не трябва да се допуска. И другото е да бъде подкрепен нашият законопроект. Сега тези, които не искат да го подкрепят, те си намират някакви основания. Ние част от тези основания ги знаем. Те казват така: „То било административна тежест за Комисията да го обявява два пъти. Много сложно им било! Що да се събирали пак на заседание, като преди 30 години са го обявили примерно или някой го е обявил, или преди 10 години?!“ Извинявайте, ама, това са приказки за детската градина, за несериозни хора. Така че обръщам се към тази наполовина пълна, за съжаление, зала с призив, първо, да се върнете в Народното събрание и да заемете позиция, да не се криете. Ако смятате, че не трябва да има обявяване на принадлежност към ДС, си го кажете. Само че ние успяхме да постигнем един голям консенсус в предишни парламенти и този консенсус Ви предлагам да го запазим – да е ясно кой кой е. Да е ясно кой кой е. И вече хората, когато се избират публични длъжности, да взимат своите информирани решения. За това става въпрос. Така че, уважаеми дами и господа, кажете си. Не се крийте, кажете си, гласувайте. Обаче, ако подкрепяте, колеги, подкрепете както трябва, не с двама души от групата, не с трима души от групата. Ако ще подкрепяте и ще твърдите после, защото ще Ви питат хората: „Като беше онзи дебат в парламента, трябва ли да има яснота кои са от Държавна сигурност?“ И Вие ще кажете: „Ами да, ние подкрепихме.“ Има огромно значение двама ли бяхте, трима ли бяхте, или цялата парламентарна група взе това решение. Призовавам Ви колеги, да подкрепите този законопроект, внесен от „Демократична България“, но изготвен от Комисията по досиетата. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Димитров, аз ще Ви улесня, за да не наблюдавате групата на БСП – ние няма да подкрепим Законопроекта. Съветът ми е да си намерите друг крайъгълен камък. Тридесет години този крайъгълен камък много се заобли и тези зависимости едва ли интересуват вече българското общество. Днес българското общество ги интересуват други зависимости – икономически зависимости. Ето такава комисия направете зависимости от икономически лобита, които казват на депутати как да гласуват или на министри как да гласуват, или на съветници как да гласуват. А това, което казахте, че Законът е написан в Комисията, аз предлагам проверките да се правят преди кандидатиране на всички, да се обявяват и след избора отново да се обявяват. И за Нова година, тъй като парламентът има там един месец ваканция, отново да ги проверяват, да не би нещо да се е случило през тази една година – тоест три пъти в рамките на мандат, за да може българското общество да е информирано, че тези лоши агенти на Държавна сигурност и на Българската народна армия не са изпаднали случайно от списъка. Защото този общински съветник, който е бил преди 30 години в дадената община, за да бъде избран, там хората го познават. Той не е станал общински съветник, защото са го намерили на улицата. И когато го предлагат за депутат или за министър, те също го познават. Но ясно е, че искате този крайъгълен камък още да се бута. Аз не знам вече на колко години са тези хора, но нека да се търкаля този камък. Но пак Ви казвам: търсете друг камък, този камък вече стана заоблен, оформен, всичко е ясно, всички се знаят, всички ги познават. Наклеветиха се много хора, между другото, през тези 30 години, служили достойно на България. Но както прецените. Да Ви облекча парламентарната група на БСП няма да го подкрепи и още 25 пъти да го внасяте. Между първо и второ четене нашата подкрепа няма да я получите, надявам се на всички разумни депутати – също. Да мислим това, което интересува българските граждани – цени, доходи

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, искам да акцентирам върху тази част от Вашето изказване за консенсуса в българското общество. Аз също реферирах към този консенсус, постигнат в процеса на присъединяване към Европейския съюз. И наистина трябва да подчертаем, че това беше консенсус, който включваше и Българската социалистическа партия в ръководеното от нея правителство на господин Станишев. Тоест това беше европейски ценностен консенсус независимо от политическото минало, независимо от идеологията, независимо от актуалните злободневни въпроси на политическа подкрепа или кампания. И именно около този консенсус ние призоваваме да изградим нашата позиция. Призоваваме да основем подкрепата си на този законопроект именно върху този консенсус. И тук мисля, че не бива да има изключени политически партии. Въпросът, колеги, не е идеологически. Въпросът е ценностен. Въпросът е: искаме ли да има прозрачност, отчетност, отговорност на хората, заемащи висши публични длъжности, или искаме някакви етапи от тяхното персонално минало, времето на

малко ще направя моето изказване, но сега репликата ми е следната. Господин Господин Димитров си позволи от тази трибуна да каже една неистина, за да не кажа точната дума – лъжа. Защото, ако влезете сега в сайта на въпросната комисия и видите не антикорупционната търсачка на правителството, а търсачката на сайта и напишете име,

Важното в случая е следното: не да се влиза, господин Цончо Ганев, в сайта на Комисията, а когато има важни събития, Комисията да обявява лицата, които имат принадлежност към ДС, защото това събитие – обявяването, ангажира много хора и обществото разбира какво се случва. Тогава има добра информираност на гражданите, знаят кого избират и си преценяват – харесва ли им тази обвързаност, не им ли харесва, проблем ли им е, не им ли е проблем. Нека хората да имат възможност на базата на тази информираност да вземат своите решения. Обаче, колеги, искам да Ви обърна внимание, че Комисията по досиетата, както всички я наричаме, спря на практика да обявява за втори път лицата, които имат принадлежност към ДС.

няма какво да коментираме тази тема. Въпросът ми е към останалите: искате ли този консенсус да продължи да го има? Искате ли хората да са информирани, да е ясно кой кой е, особено когато заемат висши държавни длъжности? Ако искате, подкрепете категорично този законопроект, защото вече се получава така, че хората няма да знаят, няма откъде да получат тази информация, освен ако сами не влязат да търсят, а

сега да Ви няма в залата и да прецените, че няма да участвате в гласуването, а утре ще казвате: ама как, ние бяхме съгласни, двамата ни най-важни депутати гласуваха „за“; или гласуваха „за“; или да вземете това категорично и обосновано решение въпросният консенсус за прозрачност, за публичност да бъде запазен. В крайна сметка хората да преценяват, а хората като знаят кой какъв е, могат да вземат своето най-добро решение. Призовавам Ви, колеги, да подкрепите нашия законопроект, изготвен от Комисията по досиетата, защото нека да вървим в посока напред, към повече, а не по-малко прозрачност; към повече отчетност, а не по-малко отчетност. Много е важно да е ясно кой кой е. Знаете ли, като искаме да разкрием различните обвързаности, Държавна сигурност е началото, но съм съгласен, че трябва да се продължи и нататък. Това е вярно! Така че Ви призовавам да се върнат в залата тези, които ги няма,

За изказване ли, господин Ганев? Записвам и Вас.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 Аз обаче, господин Димитров, искам да се обърна към Вас. Вие няколко пъти заявявахте, че залата е полупразна, сочехте парламентарната група на ГЕРБ-СДС, но и хората от Вашата парламентарна група на този етап не са тук. Ще Ви напомня, че аз бях говорил с Комисията, преди Вие да бяхте говорили с нея, и Вие ми казахте: дайте сега да не бързаме, ще се разберем, ще го внесем сигурно заедно. Защо не го внесохме заедно, е друга тема. Искате да получите категоричната подкрепа на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а когато бях предприел инициативи и се разбрахме, че бихме могли да го внесем заедно, не го направихте. Искате да изпъкнете – няма лошо. България не прие закон за лустрацията и по една или друга причина това не се случи. Разбира се, вина за това има СДС и ние си носим кръста, но поради липса на закон за лустрацията имаме нужда от този закон, имаме нужда от тази комисия и имаме нужда от тази поправка, която Вие сте внесли. Тази поправка дава възможност наистина тези, които са били обявявани преди известно време, и поради практиката на съда това нещо да не се случва, да бъдат обявявани отново. Разбира се, избирателите са в правото си да изберат или не някого, който присъства в листата за общински съветник, било то и за народен представител, но обществото ще бъде информирано. Избирателите на отделни политически формации, които заявиха, че няма да потвърдят този законопроект, си ги харесват бившите агенти и си ги подкрепят, но останалите поне да знаем кои са тези представители. Що се отнася до консенсуса, той наистина е нарушен. Аз само ще напомня, че тази комисия не само че беше приета по времето на министър-председателя Сергей Станишев,

го, така че нека да се обединим около това предложение, независимо как беше внесено то, да го подкрепим и на тази комисия няма да ѝ стане нищо, ако всеки път, когато наближат избори, обявява съпричастност към

тръгвате да правите инициатива казвате: я изчакайте малко сега да мине малко време. За мен същината на този проблем е друга. Уважаеми колеги, Държавна сигурност е била маша в ръцете на комунистическия режим, на управлението на комунистите и именно това е проблемът в цялата тази ситуация. Разбира се, за отделните законопроекти няма да се спирам. Ако голяма част от служителите на Държавна сигурност вече не са сред нас, но днес, не казвам в тази зала, се чуват от техните синове гласове, които казват – видите ли, ние сме най-големите демократи.

Господин Христов, аз съм един от хората, който е обявен от Държавна сигурност за враг на народа, и то преди 1989 г., и то официално, познавам ситуацията тогава много добре. Но освен това знам и много неща. Вие така с едно

защото, като се върнем в историята назад и като извадим досиетата, които бяха извадени от Комисията, Вие видяхте колко от ръководните дейци на СДС се оказаха агенти на Държавна сигурност. Нали си го спомняте това нещо, и то от най-, най-високо ниво. Аз съм напълно съгласен с думите на Георги Свиленски тук, че сега в един изключително тежък период, период, който изисква обединение на нацията, изисква търсенето и решаването на нейните най-големи проблеми, които той така внимателно се опита да ги опише, и мисля, че до голяма степен успя, да продължаваме да се въртим в миналото и да вадим скелети от гардероба. Още повече, че с тези досиета, преди да бъде създадена Комисията, нали знаете колко манипулации бяха извършени? Сигурно знаете и аз знам също. И затова ми е болно, че интелигентни хора, като колегите от „Демократична България“, имайки една добра идея, безспорно неволно стават участници в това да започнем едно ровене в миналото, да търсим... Искам да кажа на господин Димитров, когото дълбоко уважавам, дори да е нарушен консенсусът, аз не го приемам, че е нарушен консенсусът, но веднъж обявен агент на Държавна сигурност, в списъци за народни представители и кандидати или за общински съветници, в момента, в който се появи отново в медиите, той моментално бива изрисуван като такъв. Няма прошка там, господин Димитров, няма прошка. Така че не виждам особена тежест в това, което дискутираме в момента, и това е една от причините, заради която лично аз като тежко потърпевш, ама наистина много тежко потърпевш

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Христов, когато навремето спечелихте цялата власт с малко, но завинаги, имахте прекрасната възможност да приемете Закона за лустрацията, не го направихте, защото трябваше да лустрирате цялото ръководство на СДС тогава, всичките Ви министри, заместник-министри и хора по различните структури на властта. А що се отнася до кръста, не това е Вашият кръст. Вашият кръст, е че въведохте разбойническата приватизация воглаве и с моя любимец, и любимеца на ДПС Прокопиев. Това е друга тема.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

Да, имаше внедрени агенти и заради тези внедрени агенти не беше приет Законът за лустрацията в началото на демократичните промени. Заради тези внедрени агенти СДС беше разбит впоследствие и Вие много добре знаете как това се случи. Да, грешка беше, че ние 1991 г. не приехме Закона за лустрацията. Поне да запазим възможността на Комисията за разкриване на съпричастност на хора към тайните служби да остане да работи и в бъдеще. бъдеще. Господин Михайлов, самият факт, че Вие сте член на парламента, означава, че Вашите избиратели нямат нищо против хора като Вас. Това си е тяхно право, всеки има право да прави своя избор, но нашата теза е, че всички граждани трябва да знаят кой кой е и това трябва да продължи дотогава, докато има все още живи, съпричастни към онези тоталитарни служби. Що се отнася до подмятането от страна на господин Георгиев или обвинението за носене на кръста и за приватизация, и за земеделие, и така нататък, дайте да не влизаме в този омагьосан кръг, защото аз ще кажа, да, да, ще Ви кажа, че на няколко пъти фалирате държавата,

По трудния път ще го разберат! Защото, когато останалите държави направиха приватизация – имам предвид и Балцерович в Полша, и Клаус в Чехия, и „Тройханд“ агенцията в Германия, ние тук тъпчехме на едно място. Промените в България започнаха седем години по късно и затова сме на последно място – заради Вас.

Господин Христов, трябва внимателно да слушате изявленията на народните представители и пак не ме слушате в момента. Така казахте, да не кажа точната дума, глупост, но неверен факт. Аз не съм изявил от тази трибуна, че съм бил съпричастен с органите на Държавна сигурност, а че бях обявен от тях за враг на народа. Чухте ли ме добре? А Вие казахте точно обратното тук от трибуната. Не, не, много правилно съм Ви разбрал. Вие се изразявате по начин, който е неправилен и във във вреда на една политическа сила. Аз се опитах да Ви кажа, че като човек, и немалко български социалисти са пострадали от Държавна сигурност, тук има и други хора, които са пострадали от Държавна сигурност, но те не поставят този въпрос сега по този начин, тъй като имаме други важни репери в момента на нацията. Това се опитах да Ви кажа, а Вие излязохте от трибуната и казахте нещо, което е толкова различно и толкова невярно,

са работили за държавата. Факт е, че както каза господин Димитров, ВЪЗРАЖДАНЕ и „Демократична България“ нямат нищо общо във всяко едно отношение. (Ръкопляскания от ДБ.) Факт е, че днес четоха декларация България да изпраща оръжие

който коства на нашата държава близо 4,5 милиона само за тази година, а връщайки се назад 17 години, искам да Ви кажа, че според бюджетите, които са били годишно почти 70 милиона 70 милиона от нашите пари – на нас като данъкоплатци, са били използвани – и Вие, точно „Демократична България“ и различните метастази през годините, както и да сте се били наричали, да използвате за бухалка и да оплюете хора, които са били част от разузнавателния екип на България, хора, които са работили и са рискували живота си в чужди държави, защото Вие ги приравнявате тях с доносниците, които са доносничили, че някой е разказал мръсен виц за Тодор Живков например, това няма как да се сравни и няма как Вие да слагате под общ знаменател единия с другия. Няма как да продължавате вече 32 години да ровите за хора, които са или починали, или на преклонна възраст и по никакъв начин не участват където и да било. Но за да претопляте една стара манджа, без извинение, това струва на нашия данъкоплатец и на нас 4 милиона и половина само за тази година. Само за тази година! И Вие ще продължавате да ровите там. Извинявайте много, Вашата пътеводна светлина – Иван Костов, отказа да въведе лустрация. Защо? Защо? Защото това и Вие не можете да обясните, защото ще дуднете и ще обяснявате всичко друго, но няма да дадете обяснение защо не въведохте лустрация. Аз съм съгласен, няма проблем, но Вие това нещо отказвахте, имахте цялата власт в тази държава – и тук, и в съда, и в прокуратурата – навсякъде, но отказвахте. А в момента искате да изразходвате държавни пари. 70 милиона за всичките тези години достатъчно ли Ви е? Не Ви е достатъчно, искате още. Няма как ние да подкрепим нещо, което... Между другото, имате министър на електронното управление. Излиза тук Мартин Димитров и заявява: „Нашият народ не е узрял да проверява в интернет.“ А кога е узрял? Оттеглете го въпросния господин да не е министър на електронното управление. За какво правим там и какво ще въвеждаме? Може да ръкомахате до утре, но е факт, че всичкото това нещо си правите на гърба на хора, които са рискували живота си за България, служили са достойно на българското разузнаване,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, не знам как се стигна до темата за електронното управление. Досега тя е била надпартийна и консенсусна. Надявам се да си оттеглите това изказване, конкретно за електронното управление, защото ясно е на всички, че има какво повече да правим в електронното управление. Трябва да работим повече за дигитална компетентност в нашия народ.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, пропуснахте да кажете няколко неща. Две са нещата в последните 30 години, които доведоха до разбиване на българското разузнаване – скандалът „оня списък“, който много удобно повечето от Вас не си спомнят, и второто е Комисията по досиетата. Това, което също не чух в тази зала, е, че в Държавна сигурност е имало няколко отдела и само един от тях е бил свързан с политиката. В другите отдели са работили български разузнавачи, които са рискували живота си за българската държава. Тези разузнавачи, тези хора, които са работили за България, тази комисия ги поставя в риск. много от тях съдбата им беше съсипана. Много достойни хора бяха обществено осъждани. Много достойни хора загубиха и работата си. Много достойни хора в момента не могат да допринасят с професионализма си за държавната сигурност, за националната ни сигурност, точно заради работата на тази комисия, която не отграничава този, който е доносничил срещу състудентите си, от този, който е рискувал живота си, за да защити интересите на България. Искам да Ви помоля да се замислите върху още едно нещо. В момента националната ни сигурност е пробита, това е ясно. Но как ние да набираме нови разузнавачи, при положение че примерно след 10 години някоя друга комисия ще реши да разкрива имената им и те да бъдат подложени на обществено осъждане.

Заповядайте, господин Славов, имате думата. АТАНАС СЛАВОВ (ДБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ганев, от дебата, който се получи въз основа на Вашето изказване, стана ясно едно.

да слушаш ултралибералите от „Демократична България“ на фона на двуцифрена инфлация, на фона на фалиращи фирми, на фона на най-бедния народ в целия Европейски съюз, на фона на всичкото това нещо, което имаме в момента в нашата държава, те да говорят, да отнемат парламентарно време и да се борят със скелетите в гардероба. Изключително вълнуващо е да имаш министър на електронното управление, който още не е внесъл нужните законодателни промени и се води агенция. В същото време преди година същият този министър да седи и да обяснява как е нужно само няколко промени в няколко закона, за да може всичко да започне да се случва в електронното управление, а вече почти три месеца същият този човек нищо не прави и няма нищо внесено, и няма нищо на обсъждане. Това показва що за законодателна дейност развивате Вие в този парламент, защото се занимавате само и единствено с Путин, с Русия, с всичко друго, но не и с актуалните проблеми на нашия народ. Това са Вашите проблеми, но за съжаление, това не са проблемите на народа ни. За огромно съжаление на Вас, разбира се, защото много по-важно е да обсъждаме в момента икономически проблеми, да обсъждаме енергийния сектор, да обсъждаме всичкото това нещо, което предстои, отколкото да ровите там, където няма да намерите нищо. Разбирам скудоумието на всичкото това нещо, което се случва, но не прави чест точно на хора, които имат претенции за модерни и за мислещи напред, да гледат назад само и единствено, никъде другаде, само назад, а в същото време да вадят скелети и да претоплят неща, които нямат никаква тежест, защото хората, които в момента си позволявате да опетнявате за пореден път, са достойни разузнавачи. Дали ВЪЗРАЖДАНЕ е наследник на БКП, питайте БСП, те да Ви кажат, защото току-що много лошо ги ударихте. Коалиционен партньор са Ви, между Ние нямаме нищо общо с БКП, напротив, морално Вие имате общо с БКП, защото, когато трябваше да направите въпросната лустрация, Вашият министър-председател тогава, мога да Ви покажа и цитати от медиите към онзи ден, категорично отказва. Казва, че това е ненужно, казва, че това ще всее раздор в обществото и че е напълно закъснял процес. Цялото това нещо, пак казвам, не е актуално към днешна дата и няма нищо общо с актуалните проблеми на нашето общество общество, което е разделено, общество, което е икономически бедно, общество, което изчезва в демографската си криза. ПРЕДСЕДАТЕЛ Само не разбрах защо се обръщате към „Демократична България“, при все че СДС са представлявани в парламента. Но това е Ваше право. Господин Карадайъ, заповядайте за изказване.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

не затова, че този законопроект решава въпросите, свързани с инфлацията, галопиращите цени, или решава въпросите на малките земеделски производители, които ги закриваме закриваме и ги унищожаваме в момента, или изобщо подобрява социално-икономическата среда и начина на живот на българските граждани, а това са актуалните въпроси днес на българските граждани. така или иначе, след като е в дневния ред този законопроект, ние ще го подкрепим. Но искам да напомня и няколко неща, които днес се казаха. Примерно господин Христов напомни от залата, което беше добре, малко с помощ естествено, че „Движение за права и свободи“ е инициатор на този законопроект в началото и този закон е факт благодарение на „Движение за права и свободи“. Това е вярно. Оттам нататък обаче да дойдем по същество до Закона, защото има някои неща, които се споменаха във времето. Да речем, кой каква вина има за 30-годишния преход в България. Аз мога да говоря за периода, в който „Движение за права и свободи“ е участвало в управлението на страната. Например след приватизацията 2001 г. дългът на страната беше над 17 милиарда, говоря за нетния дълг на страната при разбита икономика. От 2001 г. до 2009 г. „Движение за права и свободи“ участваше във властта и могат да се проверят данните, нетният дълг 2009 г. е около 1 милиард. Средно по 2 милиарда дълг са се връщали в тези осем години, когато „Движение за права и свободи“ е участвало във властта. След това за сравнение може да се види, че примерно в края на 2020 г. дългът на страната е над 20 милиарда. Тоест за тези десетина години има нов натрупан дълг над 20 милиарда. Тоест средно по 2 милиарда дълг се е трупал тогава. А данните за 2021 г. сега съвсем скоро излязоха, още 2 милиарда дълг отгоре. Ето сравнението за управлението кой, кога, как е управлявал и какво се е случвало, когато „Движение за права и свободи“ е участвало в управлението на страната. Затова и господин Ганев казва, че 17 пъти едно лице е било проверявано, което е струвало 70 милиона на българския данъкоплатец, горе-долу това беше формулировката. Да, господин Ганев, може и да е така, може и да сте прав, но демокрацията е скъпа. Скъпа е демокрацията и ние трябва да я пазим демокрацията, защото, когато е трябвало да защитаваме правата, свободите и демокрацията в България, една част от гражданите са мълчали и затова днес ние като демократи трябва да защитаваме демокрацията. Всички ние заедно трябва да вървим по този път. Не само че според Вашата оценка „Демократична България“ са били с някакви евро-атлантически излияния, може би сте прав, че са само с излияния, трябва да сме с евро-атлантическите ценности тук в тази зала и да отстояваме тези ценности, да отстояваме правата и свободите на българските граждани, да отстояваме демокрацията в България – това трябва да правим. А конкретно колкото до Законопроекта, има едно съдебно решение, което казва: „втори и последващи решения на Комисията не са нужни, когато едно лице е обявено“. Обаче, от друга страна, има една такава ситуация – защо българските граждани сами да се ровят и да търсят аджеба дали някой е обявяван, или не е обявяван в годините, след като Комисията може да напомня кой е бил обявяван и кой не е бил обявяван. От тази гледна точка ние ще подкрепим този законопроект с идеята, че между първо и второ четене този текст, който сега е предложен, ще получи достатъчно добра редакция, за да не се налага Комисията с втори и последващи решения 17 пъти да обявява едно и също лице, а след като той веднъж вече е обявен, когато пак попадне в категорията лица на Комисията и бъде проверяван, Комисията да каже – еди-кога си, с еди-кое си решение въпросното лице е било обявено, тоест той е принадлежал към структурите на Държавна сигурност към онова време, каквато е целта на този закон. Аз така разбирам този законопроект и затова ние на първо четене ще го

Благодаря Ви, господин Председателю. Уважаеми дами и господа, този разпален дебат по Законопроекта показва, че тази тема е изключително важна. Ако тя не беше важна, нямаше да има тези изказвания и това противопоставяне. Аз разбирам, че в пленарната зала има мнозинство за подкрепа на този законопроект, за което аванс на народните представители, които ще го подкрепят. Той е необходим. Необходим, за да има прозрачност и да има информираност на българските граждани, когато те трябва да правят определен избор. Защото основните проверки се правят преди парламентарни, преди местни избори – избори за кметове и общински съветници, и така нататък, и е важно българските граждани да имат информация. Също така при назначение на определени важни длъжности в държавата е добре да се знае човекът какво минало има и дали да подчертая и това, което беше казано от преждеговоривши, дали човекът, който се предлага или ще заеме определена длъжност в държавата, има някакви зависимости, именно обявяването на лицата, които са били съпричастни към репресивния апарат на комунистическия режим, в някакъв смисъл преграждат тези зависимости. Искам да кажа няколко неща, които смятам, че са важни. Трябва да бъде правена разлика, разбира се, между тези, които са били офицери, и тези, които са били вербувани за сътрудници. Тук искам да Ви кажа, че аз съм изчел хиляди страници и наистина всеки един казус е различен. Има хора, които са обявени или са били съпричастни към тези служби, а на практика са били жертви. Това е истина. Затова също е важно да се знае и да има възможност хората да се запознаят с цялата информация за това едно лице как е попаднало в тези мрежи. Разбира се, има такива, които се гордеят, че са служили в тези служби. Тук искам по памет да цитирам едно решение на Политбюро на ЦК на БКП, в което е записано така:

И нещо друго искам да Ви посоча, защото е важно. Някои казват сега: „Тази тема вече е безсмислена.“ Не! Хората, които трябва да бъдат проверявани, сега са в най-активна възраст. Това са хората над 50-годишна възраст в България и трябва да се знае кой къде е бил и за какво е служил. Нещо друго искам да кажа, защото тук беше повдигнат въпросът. Конституционният съд на България преди повече от 25 години на практика осакати тази процедура и е добре да се види кои са били конституционните съдии, гласували тогава „против“, и дали те не са били зависими от Държавна сигурност. Когато се приемаше този закон, аз бях депутат за пръв път в 40-ото народно събрание и много добре си спомням, че инициативата за този законопроект беше на „Движение за права и свободи“ и този законопроект беше подкрепен от депутатите от Българската социалистическа партия. Това е важно. Тогава мотивите бяха

Много Ви моля, подкрепете Законопроекта, за да може оттук нататък да продължи този процес не само на обявяване, а да се даде възможност

Няма. Други желаещи за изказване? Също няма. Прекратявам дебатите.

Колеги, преминаваме към първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп

относно Проект на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, Постъпил е доклад от Комисията по външна политика по Проекта на решение. Моля някой член на Комисията по външна политика да представи доклада. Заповядайте, госпожо Любенова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, № 47-254-02-18, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 26 януари 2022 г. На съвместно заседание, проведено на 31 март 2022 г., Комисията по отбрана и Комисията по външна политика разгледаха Проект на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Мотивите към Проекта на решение бяха представени от вносителя Костадин Костадинов. Той отбеляза, че Споразумението е сключено в ущърб на българските интереси за базите – Учебен полигон Ново село, складовите съоръжения в Айтос и военновъздушните бази в Безмер и Граф Игнатиево. За тях не се заплаща наем от правителството на САЩ, военнослужещите и персоналът ползват редица данъчни и други облекчения. В Споразумението е предвидено самолети и превозни средства на САЩ да не бъдат подлагани на оглед, както и не плащат такси за преминаване през въздушното ни пространство, пристанищни такси, светлинни такси или такси за престой и за паркиране.

„Господин Костадинов подчерта, че нашата държава категорично не трябва да допуска чужди войски до своята територия и е необходимо да предприеме действия за засилване на отбранителната способност на Българската армия като единствен гарант за суверенитета на държавата ни. Той настоя да се прекрати Споразумението, защото накърнява националния суверенитет, достойнството и дори териториалната цялост на държавата. Министърът на отбрана Драгомир Заков и заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова представиха становища на двете министерства относно Проекта на решение. Заместник-министър Петрова отбеляза, че съгласно Актуализираната стратегия за национална сигурност,

по Северноатлантическия договор. България и САЩ си взаимодействат в условията на стратегическо партньорство и съюзнически отношения с НАТО. Европейският съюз също разглежда САЩ като свой приоритетен стратегически партньор, а трансатлантическият диалог традиционно обхваща широк спектър от теми. Тя отбеляза, че се работи по изпълнение на 10-годишна пътна карта за сътрудничество между Република България и САЩ в областта на отбраната, която е подписана през месец октомври на 2020 г. във Вашингтон. Сама по себе си тази пътна карта представлява естествено следствие и продължение на това Споразумение в областта на отбраната. Те, макар и отделени, са взаимносвързани и съвместното използване с въоръжените сили на САЩ на визираните в Споразумението обекти и съоръжения значително допринася за повишаването на оперативната съвместимост и ефективната подготовка на българските въоръжени сили. Заместник-министър Петрова подчерта, че като отговорен и конструктивен член на НАТО България следва да засилва оперативния капацитет и бойните способности на своите въоръжени сили, както и да продължи своя принос за укрепване на отбранителния потенциал на НАТО, включително и чрез двустранно сътрудничество със страни – членки на Алианса. В този смисъл предложението за прекратяването на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната може да влезе в противоречие с изложените ангажименти не само за стратегическо партньорство със САЩ, а също така и с останалите съюзници в НАТО. Това може да доведе до подкопаване на националната сигурност на страната и изолация. Заместник-министър Петрова отбеляза, че следва да бъдат отчетени и правните аргументи по отношение на процедурата за денонсиране на Споразумението. От гледна точка на приложимите разпоредби и Закона за международните договори на Република България денонсирането на международен договор, по който България е страна, се инициира от Министерския съвет, който предлага със свое решение на Народното събрание да денонсира международен договор. В края на своето изложение заместник-министър Петрова подчерта, че според Министерството на външните работи прекратяването на Споразумението би било в ущърб на нашата национална сигурност и подкопава отношенията ни със съюзниците от НАТО. Министър Заков отбеляза, че съгласно текста на Споразумението целта на постигнатите договорености между правителствата на двете държави е израз на тяхното желание за засилване и задълбочаване на двустранното отбранително сътрудничество. Стратегическият диалог в отбраната и особено използването на съвместните съоръжения съдейства за реализирането на целите и приоритетите на приетата през 2021 г. от Народното събрание Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г. Инвестициите от САЩ за изграждане и подобрение на инфраструктурата на договорените съоръжения допринася за повишаване нивото на подготовка на българските формирования и за постигане на декларирана оперативна съвместимост. Съвместните съоръжения дават ценна възможност за провеждане на различни учения и подготовки, благодарение на които се споделя практически боен опит и се развиват модерни тактики, България и САЩ носи практически ползи на нашата държава и осигурява добри възможности за изграждането и развитието на способностите на българските въоръжени сили, както и за подобряване на тяхната оперативна съвместимост. Министър Заков подчерта, че евентуалното прекратяване на договора би довело до намаляване на възможностите за подготовка на въоръжените сили на международната подготовка се финансира от американската страна. Той сподели, че от Споразумението има много по-голяма полза за българските въоръжени сили, отколкото за американските. Негативните последици за българските въоръжени сили ще са както по отношение на техните способности, така и по отношение на тяхната репутация като лоялен и надежден съюзник. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по отбрана с 1 глас „за“, 15 гласа „против“ и без „въздържал се“ и Комисията по външна политика с 1 глас „за“, 11 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да не приема Проекта на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, № 47-254-02-18, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 26 януари 2022 г.“ Благодаря.

правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано на 28 април 2006 г., с едногодишно предизвестие по дипломатически път. път. 2. Задължава Министерския съвет на Република България до един месец считано от обнародване на Решението да изготви и внесе в Народното събрание доклад за имуществените, трудовите, отбранителните и и други последици от прекратяване на споразумението, отчет за собствеността в базите, извършените разходи от страна на България по време на действие на споразумението, получените приходи, общ брой военни и цивилни лица, ползвали базите за периода на действие на споразумението.“ Това е решението, което предстои да се гласува. По-важни са обаче мотивите. За мотивите, които ние имаме, аз ще изчета член по член от Договора, който е подписан между България и САЩ, а не както се обяснява години наред, между България и НАТО, и не както се втълпява в обществото, че това е част от НАТО и ние сме в НАТО, и респективно тези бази няма нищо нередно да са тук. Тези бази са на САЩ, ползват се от САЩ и са единствените американски военни бази в света, които са предоставени безвъзмездно. Няма друга държава, която да е дала бази безвъзмездно. (Реплики.) Но по-важно е какво заявява сегашният военен министър на обсъждания в Комисията: „Базите са изключително важен елемент и дългогодишен ангажимент за модернизация на армията.“ Това, без извинение, е пълен цинизъм – да обявяваш, че чужди военни бази са част от модернизацията на Българската армия, при положение че ние не сме получили абсолютно нищо даром от САЩ. Следващото изказване на господин Заков: „Ако няма бази, ще се подкопае националната сигурност.“ Извинявайте, тези бази от кой точно ни пазят и кога точно са ни пазили? Следващ цитат от негово изказване: „Ако няма военни бази, ще намалеят възможностите за подготовка на армията ни.“ За тези, които не знаят, въпросните бази се използват само и единствено от американски военнослужещи. Кацат и излитат самолети, които не се контролират и никой не знае какво внасят и изнасят. Следващо изключително важно изказване на министъра на отбраната: „Във военните бази важи Законът за отбрана на САЩ.“ В същото време не важи на българска територия българското законодателство във въпросните бази. Сега, точка по точка на въпросния договор, който е подписан и който трябва, защото съмнявам се, или по-скоро може би единици от Вас са запознати с въпросния договор какво точно се включва в него. В чл. 15, по-скоро ще започна от чл. 5, тъй като нека да ги караме хронологично. В чл. 5 се казва: „САЩ могат да разполагат на българска територия материали и припаси, като само уведомяват българските власти.“ Тоест могат да разположат нападателни оръжия и припаси, които да ни направят мишена в международен конфликт. Само на няколкостотин километра ние имаме военен конфликт и на наша територия има бази, които могат да бъдат използвани и от тях да бъде изстреляно нападателно оръжие. „Чл. 6. САЩ са записали правото да искат компенсации за построените от тях сгради и съоръжения, когато решат да напуснат.“ Тук за протокола да отбележа, че по официални данни, които са изкарани, към момента имат направени 150 милиона за въпросните бази – най-различни приспособления или подобрения по базите, което автоматично значи, че когато един ден тези бази бъдат освободени, българската държава ще трябва да плати 150 милиона. Ще платим, няма да получим абсолютно нищо, напротив – ще платим. „Чл. 8. България се отказва от правото да контролира придвижването на чужди войски на територията на страната.“ Да поясня, решават определени части, които са разположени в американските бази, че ще пътуват донякъде, с някаква цел, която те са решили каква, пътуват в рамките на България – няма абсолютно никакъв проблем, тъй като по договор имат това право. Чл. 9. Всякакви превозни средства могат да се движат, влизат и излизат от наша територия, без да имат право на контрол или оглед от наши органи.“ Да поясня пак, влизат и излизат от наша територия, транспортират нещо, никой няма право – никакви органи в България, Военна полиция или който и да било, няма право да ги спира, да прави нужни проверки или да съблюдава какво се превозва и какво се извозва. „Чл. 10. България се отказва от правото си да упражнява юрисдикция и членовете на въоръжените сили на САЩ и техните семейства са недосегаеми за българските закони за всякакви нарушения.“ Казано с простички думи: някой член или част от американските бази направи нарушение – тежко, леко, без значение какво нарушение, закононарушение, не подлежи по никакъв начин на санкция или преследване от съд и прокуратура в България. Той не отговаря на българското законодателство. „Чл. 11. Членовете на въоръжените сили могат да извършват дори углавно престъпление със своето действие или бездействие, ако за това имат служебно удостоверение от американските власти в базите, което ги оправдава и сваля отговорността от тях.“ Тук въобще не е нужно да коментирам чл. 11. Той казва всичко. „Чл. 12. Българските власти нямат право да задържат американски военни, само те могат да ги задържат.“ Американските военни могат да задържат други американски военни. Ние нямаме абсолютно никакво право нито да ги задържим, нито да ги подведем под каквато и да било отговорност. Ако до една година въпросното лице не бъде осъдено, автоматично се сваля от отговорност това, което е направило. „Чл. 16. Американските бази и всичко, което влиза в тях, е освободено от плащане на ДДС за стоки и материали.“ Тук е важно да подчертаем, че това в общи линии е безсмислено, тъй като американските бази по никакъв начин не купуват каквото и да било от България, не подпомагат каквото и да било производство в България и по никакъв начин не дават каквато и да било добавена стойност за това, че има хиляди военни на наша територия. „Чл. 19. Всякакви вещи за лично ползване и моторни превозни средства са освободени от мита и данъци.“ Нищо не плащаме! „Безплатно използване на радиочестоти.“ Ако не знаете, радиочестотите са изключително скъпи и всяко едно радио, телевизия или телеком плаща изключително сериозни суми за това нещо. Американските бази са освободени от това плащане. „Чл. 31. Освобождават се от данъци и спазване на законите и местните изпълнители, работещи за тези така наречени окупационни власти.“ Защо? Ако американските бази сключат договор с външен подизпълнител – българска фирма или българско частно лице, същото лице се освобождава да плаща данъци на сумите, които е получило. Това искам да кажа, че по отношение на фиска е изключително ощетяващо нас. Трудовото законодателство на България не важи за наетите от американските власти хора и фирми. Всички спорове се решават от администрацията на така наречените окупационни власти и не са подвластни на български съдилища. Не знам дали от всичко това, което в момента излагам, Ви става ясно, че американските бази, всички, които вътре работят или временно са там, дори и българи, които участват под някаква форма и издават някакви услуги в американските бази, не подлежат на санкция от българското законодателство в каквото и да било отношение – както за плащания и данъци, така и за наказателна отговорност. Споразумението е подписано с 10-годишен срок и се продължава автоматично, но може да се прекрати с едногодишно предизвестие. Именно това е нещото, което ние в момента сме предложили в Народното събрание да бъде разгледано и да бъде одобрено, за да може, когато в момента имаме не само американски бази, по договор могат да са пет и да стигнат до 10 хил. човека… Въпросът е, че в момента освен американски бази предстои да имаме английски военнослужещи, имаме гръцки, ще имаме албански, имаме италианско ръководство на натовския корпус, имаме нидерландски военни, имаме и испански военни. Извинявайте, къде е Българската армия? Трябва най-после българската държава, както е по Конституция, нейната независимост и неприкосновеност да бъде гарантирана от Българската армия, а не от чужди армии. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Със себе си нося Договора, който господин Цончо Ганев спомена, и разбира се, искам да адресирам няколко големи неистини и заблуждения, които той представи на аудиторията днес. Първата, която ще адресирам, е, че той каза, че тези бази са собственост на САЩ. Това е абсолютно невярно и ако прочетете договора, има много места – сега ще си позволя да цитирам няколко места, където още в преамбюла се казва: „Като потвърждават, че това сътрудничество се основава на пълно зачитане на суверенитета на всяка страна и с целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

„Чл. 6. Собственост. Всички постройки, непреносими структури, конструкции и така нататък остават собственост на България.“ Да се върна на първата точка – нищо в този договор, господин Ганев, не казва, нищо в този договор не казва, че тази земя е на Америка. Нищо! Второ, всички военни разходи, които щели да направят за изграждането на допълнителни структури, трябва да се плащат от България. Абсолютно невярно е, никъде не го пише в договора. Единственото, което се вметва – че ако американската страна е инвестирала, може по някакъв начин да бъде компенсирана от България, е адресирано в чл. 6, ал. 2, и то в края, където пише „възможна компенсация“, господин Ганев. Вие току-що казахте, че България е длъжна да плати, което е абсолютно невярно. И така, относно ДДС, господин Ганев. Вие сте член на Бюджетната комисия и Вие повдигахте този въпрос за разходите, а военните разходи в България отдавна са освободени от ДДС, господин Ганев. Внушението, че няма да плащат ДДС за разходите, които са свързани с военна дейност, абсолютно невярно. То е приложимо за всичко. Много от нещата, които казахте, са неверни. Няма да адресирам всички, няма да ми стигне времето, а може би и аудиторията няма да има желание да ги изслуша. Но имайки предвид, че започнахте с три лъжи, мога да си представя колко още сте готов да изречете, господин Ганев.

Аз не съм учуден от изказването на Искрен Митев. Даже когато той репликира, на мен ми е обидно, но да слагаш някой под общ знаменател „лъжа“, не знам си кой да цитираш, просто да казваш, че е лъжа – аз цитирах конкретни членове.

преди да говорите, да чуете. Няма нищо лошо да се изказвате некомпетентно, но да цитирате обаче в конкретика, защото Вие излязохте да ме оборвате с договора, то трябваше да излезете и да ме цитирате конкретно. Аз цитирах член по член. Вие трябваше, ако сте толкова

Благодаря, госпожо Председателстваща. Господин Митев, Вие добре сте се подготвили с този договор, но малко го четете като дявола Евангелието или като шейтана Корана. Никъде господин Ганев не е твърдял, че територията е американска. Напротив това е изконно българска територия, само че чрез този договор американците я използват и ние нямаме никакви права да правим каквото и да било в тази територия. Там се говори на английски език и български граждани нямат достъп, така че другия път, когато цитирате конкретни членове от този договор, бъдете така добър да предоставите достоверна информация и го изчетете члена до края. Благодаря. Благодаря Ви. Господин Таслаков, имате ли трета реплика? Няма. Господин Митев, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Ганев, първо към Вас и цитирам точно какво казахте: „Тези бази са на Америка.“ Току що господин Костадинов пред протеста каза същото и освен това заяви, че ще го каже и от трибуната. Надявам се, че ако се върне по-късно, да го каже от трибуната, за да е записано три пъти в протокола, че казвате, че тези бази са американска собственост, което не е вярно. Не е вярно! След това Вие казахте, че не сте казали, че България е длъжна, но аз много внимателно Ви слушах и после можем да видим в стенограмата, защото Вие казахте, че България е длъжна да платят стотиците милиони, които Америка вече е инвестирала. Аз също цитирах членовете, господин Ганев,

чл. 1 и чл. 2. Да продължавам ли, господин Ганев, има ли смисъл да оборвам всеки Ваш аргумент?! Ако сметнем, че сте казали пет неща от трибуната и три от тях не са верни, мисля, че е ясно за цялата аудитория и за всички български граждани, които ни гледат, че това са едни внушения и както каза Вашият колега господин Таслаков, при цялото ми уважение, Вие четете Библията като дявола Евангелието. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, аз намирам, че във Вашето предложение има един позитивен елемент и разбира се, „Демократична България“ няма как да подкрепят това предложение. Комисиите по отбрана и по външни работи отхвърлиха Проекта на решение, но все пак намирам един позитивен елемент.

Аз вярвам, че днес, гласувайки Проекта на решение, като започнем от „БСП за България“, ДПС, „Продължаваме Промяната“, „Има такъв народ“, ГЕРБ, „Демократична България“ – всички ще гласуваме „против“ предложения проект на решение, и за мен това е добра новина. Ние ще препотвърдим днес нашия евро-атлантически консенсус – независимо от различната си идеология, независимо от различната си политическа биография и история, и мисля, че това е важно решение, което днес няма да се приеме в пленарната зала, а това за мен е добра новина. Вероятно, разбира се, Вашият Проект на решение е синхронизиран и с протеста, който е отвън – това, разбира се, е Ваше право. право. По същество за Проекта на решение. Колеги, тези от Вас, които бяха на заседанието на Комисията по отбрана и Комисията по външни работи,

е големият бенефициент от това, че може заедно с американските партньори да тренира, да осъществява, да повишава своята оперативна съвместимост, да изгражда своите умения – Българската армия. Тоест тези бази, които са български, това съвместно опериране на тези бази, те подпомагат Българската армия да осъществява конституционната си мисия и от тази гледна точка те са добри за България. Разбира се, нашите отношения със САЩ не се ограничават само до военните бази, а ние имаме договор за стратегическо партньорство и в други области, но се радвам, че днес ще препотвърдим нашата евро-атлантическа идентичност, заради което все пак партия ВЪЗРАЖДАНЕ заслужава

едно нещо ще се съглася, че Вие наистина с Вашето изказване очертахте каква е ситуацията в българския парламент по отношение на въпроса с безплатните американски бази в България, а именно – партия ВЪЗРАЖДАНЕ срещу всички останали. Да, прав сте, че днес ще се потвърди лоялността на всички останали политически сили към тези наши така наречени сътрудници, както е било в Комисията по отбрана – един глас „за“ на ВЪЗРАЖДАНЕ, 15 гласа – „против“, даже не е имало „въздържал се“. Само едно нещо да Ви кажа, колега Славов – с перманентния евро-атлантически лоялизъм, който демонстрира Вашата парламентарна група, мисля, че сте забелязали в последните няколко години как вървят процентите Ви в парламентарните избори и държа да Ви отбележа, че с тази лоялност, която демонстрирате към Вашите евро-атлантически партньори, тази тенденция, за съжаление, ще се увеличава и както каза един колега от другата част на залата: ще ни липсвате в следващия парламент. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колега Петров, кой ще е в следващия парламент не зависи от ВЪЗРАЖДАНЕ, а зависи от българските граждани. Ние се борим всеки път и на всички избори за тяхното доверие, чуваме и слушаме какво ни казват и се опитваме според нашите умения и възможности да защитаваме позициите на мнозинството български граждани, които са евро-атлантически настроени. Това го показва и представителството в този парламент, отвъд идеологическите граждани, това го показват и представителни социологически проучвания, които много ясно казват на кого се доверяват българските граждани – на Европейския съюз и НАТО в тази кризисна ситуация. Благодаря. Благодаря, господин Славов. За следващо изказване? Заповядайте, господин Георгиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми сънародници! Започвам оттам, откъдето завърши предното изказване, а именно, този евро-атлантически консенсус, както Вие го наричате, не е консенсус в нашето общество, защото не е имало референдум, на който българският народ да заяви иска ли членство в НАТО, иска ли членство в Европейския съюз. Когато има такъв референдум, тогава ще можем да кажем дали има консенсус в обществото – нещо, за което ние настояваме, а не всички, подчинени на едно определено посолство, да излизат и да почват, без ВЪЗРАЖДАНЕ, разбира се, да обясняват как това било пределно ясно и едва ли не 115% от българския народ е за членство в НАТО, да имаме чужди бази и така нататък. Това е нещо, което въобще не кореспондира с истината. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично заявяваме, че искаме референдум по този въпрос и че не е приемливо в България да има чужди бази. Забележете, че договорът, който е подписан, е между България и правителството на САЩ, а тук говорите за НАТО. Не става въпрос за НАТО – договорът е с правителството на САЩ и това трябва да бъде казано ясно от тази трибуна. На практика имаме четири петна на картата на България и това са четири военни бази, които са бели петна, а там нашата държава не знае какво се случва и дали се случва въобще нещо, защото ние нямаме механизъм за контрол. На Вас Ви беше прочетен един договор, който на практика показва отказ от суверенитет места на територията на България. И вместо Вие да се засрамите, излизате тук и започвате да говорите как това било помощ за Българската армия и тя правела съвместни учения. Добре, четири български бази в САЩ и там да правят съвместни учения и ние бихме ги подкрепили, но при положение че имаме бази у нас, каквито не е имало дори по време на комунизма, а тук една част от залата излиза и говори колко е било зле тогава и сега колко е добре, дори тогава не сме имали чужди бази на наша територия. Това е срам за България в момента. Пак повтарям, ние имаме отказ от независимост и суверенитет нещо, което от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично ще прекратим, когато ние управляваме. Държа да отбележа, че всички политически сили, представени в днешния парламент, на съвместно заседание на Комисията по отбрана и Комисията по външна политика, включително и БСП, гласуваха „за“ това да останат американските военни бази в България, а не утре да излизат и да говорят на техните избиратели как те били за приятелство с Русия, как били леви и така нататък. Нека да се види ясно кой как е гласувал. Имаме два гласа „за“ премахване на американските бази в България, и двата гласа са на членовете на ВЪЗРАЖДАНЕ, единият от които съм аз, другият е на Николай Дренчев. Всички останали бяха „за“ без изключение, нямаше и „въздържали се“. Нека това да е ясно на българите, когато утре отидат отново да гласуват на предсрочни парламентарни избори. Също така е много важно да подчертаем, че министърът на отбраната на това съвместно заседание на комисиите по отбрана и по външна политика каза, забележете: „Добре, че били тези вложения от американската страна на колосалната сума от 150 милиона – представете си за нашия бюджет, ако отделяхме по 2%, колко много повече щяхме да сме дали до момента, и благодарение на тези 150 милиона, видите ли, въобще съществува летище Граф Игнатиево. Срам и позор, че България в момента, при положение че според Вас едва ли не благодарение на това, че е точно в евро-атлантическия консенсус, цъфти и връзва, а всъщност не можете да поддържате едно летище като хората. последно, нека да заявя отново, че това, което казах на заседанието и се обърнах към министъра на отбраната, нека да си припомним с каква армия и с какви сили сме влезли преди тези американски бази и с какви сили сме в момента. На практика нашата армия

Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги! Искам да адресирам поотделно още от неистините, които бяха изказани от трибуната. Първо ще се върна на нещо, което беше казано преди това, че България била единствената държава, в която базите на НАТО не били българска собственост или така нататък. Това не е вярно. По същество в самия договор е казано, че земята е българска. Освен това в Турция базата, която е на Америка, е собственост на американската държава, така че е абсолютна лъжа отвсякъде. Следващото, това, че сме в НАТО и в Европейския съюз не било консенсус на българското общество. Ами много извинявайте, господа, обаче когато имате 5% от гласовете в България, Вие не сте българското мнозинство, разберете го. Българското мнозинство са повечето партии, представлявани тук, така че Вашата позиция, да, представлява една много малка част, много малка част от българското общество. Кой е подчинен на друго посолство? Уважаеми господа, това, което аз чувам, не е, че Вие искате България да е независима държава, а да е подчинена на едно друго посолство, това виждам аз. Освен това единственото, което историята на вмешателство на руската държава в нейните съседни държави показва много ясно, е, че досега е нямало вмешателство в държави, които са членки на Европейския съюз и НАТО. Кое ни пази от Буча да се повтори в България, дами и господа? Кое ни пази – освен това, че сме членки на НАТО и Европейския съюз, моля да ми кажете? кажете? На практика държавата не знае какво се случва в тези бази, което е абсолютно невярно. В договорите ясно се вижда, че държавата има своите механизми за контрол какво се случва там. Това е. Аз няма какво повече да кажа. То всяко нещо, което казвате оттук, е невярно. Просто мога да кажа, че е невярно, а доказателствата всеки може да ги види дори без въоръжено око. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Митев. Има ли втора реплика на изказването на Ангел Георгиев?

да ни обяснят как едва ли не това, което всички ние виждаме, което българският народ вижда, не било така. Всъщност, когато те говорят, ние трябва да погледнем да видим, ако кажат: „Добро утро!“, „Добър ден!“, дали навън е светло. Дотам стигат нещата. Ние казваме, че де факто имаме отказ от суверенитет, де факто имаме територия вътре в страната, която нашата държава не контролира и не знае какво се случва на нея, оттам ни се говори за ДДС, то така било по принцип. И така става на всяко наше изказване – просто се отвлича темата, говори се за нещо несъществено… Бяхме свидетели на това и на съвместното заседание на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана. Там дори не искахте, уважаеми господа управляващи и псевдоопозиция, не искахте да има дискусия. Единствено ние от ВЪЗРАЖДАНЕ говорихме, зададохме въпроси и към министъра на отбраната, зададохме и най-съществения въпрос: защо, след като НАТО толкова много допринася за нашата армия, тя е в плачевно състояние, в по-лошо състояние отпреди ние да подпишем договора за тези американски бази? Адекватен отговор така и не получихме. Нима едни тренировки на нашата армия, които тя така или иначе може и самостоятелно да проведе, струват повече от националния суверенитет, струват повече от четири български бази, които ние сме предоставили на тепсия, както казва народът? Това просто е скандално! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ държим днес да се види кой, коя политическа сила единствено защитава това в България да няма чужди бази – подчертавам – без значение чии, без значение на коя държава. Отново напомням, че договорът е с правителството на САЩ, така че тук да не се намесва НАТО, защото не говорим за натовски бази, а за бази на САЩ на територията на България, така че нека наистина да бъдем пунктуални. Така или иначе до момента не чухме сериозна аргументация защо тези бази били полезни. Ами не, не са полезни. Както казах, никоя уважаваща себе си страна няма да търпи и не търпи, или велика сила, или имаща претенции за такава, чужди бази на своя територия. Логично е, нормално е, закономерно е и ние да не търпим това да има чужди бази на наша територия без значение на коя страна са те. Защото днес тази страна може да ни е съюзник, утре може да не ни е съюзник. Единствено Българската армия е тази, която трябва да защитава националния суверенитет и националната цялост и по Конституция, а ние в момента ставаме свидетели на това, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Народ, който не храни своя армия, храни чужда. Точно това се случва в момента! Точно нашите сегашни съюзници от Европейския съюз и НАТО ни накараха да разформироваме Българската армия, накараха ни да нарежем ракетите и танковете си. В момента ни карат авансово да плащаме едни чертежи, които дори не сме видели, както виждаме, вече ще поръчваме и втора порция от същото. На това ли разчитаме – чужди войски да пазят българската земя, чужди войски да пазят тази наша родна държава? В момента в България има американски войски, има гръцки войски, има нидерландски… Какви ли още има? Те ли ще ни пазят? века история ни е показала, че ако нямаме силна българска армия, която да устоява нашия суверенитет, обикновено ставаме окупирана държава и точно това се случва в момента. Аз няма да питам американците какви интереси имат в другия край на планетата, но ако смятате, че НАТО или Европейският съюз ще ни опазят от нещо, много се лъжете. И това, което се извършва в момента тук, е национално предателство, защото единственият гарант за българския суверенитет е силна и боеспособна българска армия и всичките ни усилия трябва да бъдат насочени в тази насока. И другото, което искам да попитам: ние даваме безплатно тези бази на правителството на Съединените американски щати, пак повтарям, не на НАТО, на САЩ,

Нямах намерение да вземам отношение. Каквото имах да казвам, го казах в Комисията по отбрана. И гласуването, смятам, е категорично, еднозначно, показва кои аргументи тежат и кои са в сферата на популизма и на празните приказки, но съм изкушен, понеже госпожа Гунчева тук спомена 100 пъти думите „българската армия“. Уважаема госпожо Гунчева, Вие направили ли сте си труда да поговорите с някой от българските генерали, офицери, войници, сержанти, който и да е от тази Българска армия, и да го попитате какво е неговото мнение за съществуването на тези съвместни съоръжения и какъв е техният принос в развитието и модернизацията на Българската армия, или просто повтаряте тук едни заучени неща, предназначени там за хората, които са се събрали отвън, и внушавате едни неистини от тази трибуна? Тук се изговориха маса лъжи. Аз мога поне 15 неща да оборя от всичко това, което се каза. Няма да го направя. Задавам Ви един елементарен въпрос: попитали ли сте някой български военнослужещ има ли смисъл от съществуването на подобен тип съоръжения и има ли някакъв друг шанс в момента в това състояние, в което е доведена – друг е въпросът кой е виновен и отговорен за това, Българската армия, да води смислен, нормален тренировъчен процес, със съвременна бойна техника и не само, както твърдите, с американски войници? В тези съоръжения могат и идват представители на всякакви въоръжени сили, в това число и на армии извън системата на НАТО. И като толкова пъти повтаряте: ама това не е база на НАТО, това не е база на НАТО, готови ли сте да направим бази на НАТО тогава, като искате бази на НАТО? Готови ли сте да отидем на тази стъпка? Като не искате съвместни съоръжения, дайте да направим тогава бази на НАТО? И не е вярно, че те не са гарант за българската национална сигурност, и не е вярно, че ни превръщат в мишени. Всяка българска

Чувството за хумор е за интелигентни хора, господа. Ще Ви напомня само едно нещо: приносът на американската армия се изразяваше и в случая „Чешнегирово“, когато чужда армия, чужди войници нахлуха в един български цех и се отнесоха с български граждани все едно са в окупирана държава. Това е приносът на американската армия. Нямаше дори официални извинения. Даже, доколкото си спомням, ние се извинихме, нашият цех им е попречил на пътя на американските войници по повод техните учения. Смятам, че това, което се върши, е срамно. И да, познавам достатъчно български офицери – и действащи, и пенсионирани такива, които се срамуват от това, което се случва тук, които смятат, че в момента България се продава, продава се за постове, продава се за интереси, и то точно от Вашата партия. Благодаря

За какво става въпрос? Впрочем аз се учудих, че има бази на НАТО. Бази на НАТО по принцип има две. Едната е в Монс, другата е в Брюксел. Всички останали са национални бази. В България има четири съвместни съоръжения, сключени по договор между правителството на България и правителството на Съединените щати, мисля, че 2008 г. от правителството на Станишев. Те до момента функционират. Кои са тези четири бази? Първа база е Граф Игнатиево, авиобаза Граф Игнатиево. Някой има ли съмнение, че това е българска база? Там са разположени българските МиГ-29. Там е и една от основните бази на ВВС на Република България.

Третата подобна база е складовото съоръжение в Айтос, което е складово съоръжение на Българската армия и вътре има българско вещево имущество. Не знам защо продължава да се твърди, че това било някаква чужда база и така нататък. Четвъртото съоръжение е полигонът Ново село. Полигонът, както знаем, не са бази, а полигоните са за учение

военнослужещите са много доволни от нивото на подготовка, което се случва на Ново село, защото наистина това е един полигон, в който са направени условия, така че армията да получава качествено ниво на тренировка. И не би трябвало да се спекулира с темата какви бази са, не са ли и така нататък. Това са си български бази, които могат да се ползват съвместно с американската страна, така както е било и до момента. Има си ясен регламент как става как става всичко, как става контролът и допускането... Между другото, тук стана въпрос за контрола – защо хората не можели да влизат? Това са военни бази, бе хора. Извинявайте. Не, не може да се влиза нормално и да е свободен достъпът във военна база. Аз дори като народен представител, като заместник-председател на Комисията по отбрана не бих си позволил да ходя, дори и тук на четвърти километър, най-близката най-близката друга база, да ходя да искам да влизам. Най-малкото, защото това е режимно поделение, при което съответно постовият ще поиска разрешение от командира на поделението, командирът ще поиска от неговия началник и така, и така, За какво да го правим това нещо? Разбира се, когато сме поканени, ние сме били. Много пъти тук, много членове има на Комисията и в Народното събрание, и в предни събрания, включително и журналисти, включително и общество, които са били и са влизали съвсем спокойно. Дори има дни на отворените врати. Така че няма никакъв проблем с достъпа до тези бази. Който не е бил в авиобаза Граф Игнатиево и Безмер, може да отиде. На деня на ВВС всяка година е отворен ден в тези бази и може спокойно да влезе и да ги разгледа. Не е нещо изключително странно. Въпросните четири съоръжения подпомагат и достатъчно добре подготвят подготовката на българските въоръжени сили съвместно с нашите съюзници. Не само с американската страна. С всички наши съюзници. Правилно беше отбелязано – дори и със страни, които не са членки на НАТО, и с тях провеждаме подготовки, защото едно нещо, което трябва да знаете, е, че за да има подготвена армия, тя трябва да провежда учения, за да може да се подготви. Без да провежда учения, логично няма как да е подготвена. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Има ли реплики Има ли реплики към господин Гаджев? Няма такива. Има ли други изказвания – заповядайте, господин Дренчев.

Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Много ми се иска да виждате в мен не член на ВЪЗРАЖДАНЕ, на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, а бивш офицер от резерва и член на Комисията по отбрана, за да може, ако има някакъв шанс, така да прогледнете през евро-атлантическата мъгла, евро-атлантическия консенсус, който се демонстрира тук от крайно ляво до крайно дясно, и да видите фактите такива, каквито са. Мислех два аргумента да кажа, но от предишните изказвания ще се наложи да кажа три. Първото, което искам да Ви кажа: това, което сме виждали, господин Зафиров и господин Гаджев, в Комисията по отбрана, и това, което съм виждал, очевидно е различно, въпреки че сме чували явно едно и също нещо, но сме разбирали различни неща. Ние подробно сме задавали въпрос какво точно прави Българската армия в тези съоръжения за съвместно ползване, така наречени. Те казаха, че се води много добра подготовка. Аз лично от това, което министър Янев тогава ни обясни, останах с впечатление, че въобще не е така. Това, което виждаме като подготовка на Българската пехота, която е стигнала до положение на въздушно преносим корпус за изпълнение на обслужващи мисии зад граница – това въобще не е Българската армия, която трябва да бъде и която Конституцията ни повелява да поддържаме. Напротив, не мисля, че тези съоръжения за съвместно ползване, така наречени, са наистина съоръжения за съвместно ползване. Както знаете, не можахме там да направим в това Народно събрание, Комисията опита, но не успя да направи изнесено заседание там, на полигона в Ново село. Като цяло това, което искам да Ви кажа, лично моето мнение като офицер и като член на Комисията по отбрана е, че за Българската армия няма съществена полза от наличието на тези четири съоръжения за съвместно ползване, така наречени. Това, което виждам в отношенията с нашите задокеански партньори, е по отношение на договорите за F-16 и по отношение на втората оферта за договори за F-16, и по отношение на американските бази, бих Ви го казал малко грубо с една покерджийска поговорка, която е „кьорав карти не играе“, а в ролята на кьоравия сме ние. Ние сме дали базите си абсолютно безплатно. Прецедент в целия свят. Никъде го няма такова нещо. Няма го в Африка, няма го в Латинска Америка. Единствено в България. Това е първото, което направихме. Второто, което направихме – дадохме 1 млрд. 256 млн. лв. за самолети, които дори не знаем кога ще дойдат и дали ще дойдат. Американците имат право да променят цената, да променят това, което ни доставят, да ни го доставят, когато те преценят, или дори въобще да не ни го доставят. Това са клаузи от договора, по-скоро от Общите условия, при които сме подписали офертата. Пак Ви казвам: не обвинявам американците. Обвинявам хората тук, евро-атлантически, консенсусно демонстрирали своето блюдолизство, своето васално покорство, без да отстоят българския национален интерес. Искам да се обърна към Вас с най-важния ми аргумент. Знайте, че безплатен обяд няма. Тези бази не са безплатни. Те носят огромна полза за американската армия, за американската отбрана, за американската геополитическа доктрина и поради тази причина американците се отплащат за тях. Ако не се отплащат с пари, които влизат в държавния бюджет, те се отплащат по други начини. Те плащат или на мафията, или чрез агенциите си, които финансират политически субекти, които успешно се явяват на избори и профилират нашето Народното събрание. Благодаря. Благодаря Ви, господин Дренчев. Има ли реплики към господин Дренчев – заповядайте, господин Ганев. Имате 19 секунди, между другото, ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря. Господин Дренчев, изключително се радвам, че за разлика от господин Зафиров Вие не казахте, че натовските бази ще гарантират сигурността на България. Благодаря Ви. Защото бих се срамувал от такова изказване.

Господин Дренчев, Вие казахте „да защитаваме българския национален интерес“. Искам да прочета нещо, което намерих в интернет: „Не се отчайвайте, има някаква надежда – Русия има високоточкови оръжия, така че точно може да улучи Министерския съвет.“ Това ли е българският национален интерес, който Вие защитавате?

Господин Дренчев, имате възможност за дуплика, заповядайте, ако желаете, разбира се. Господин Ганев, аз не считам, че тези бази по някакъв начин спомагат и гарантират за сигурността на страната. Даже напротив, поставят я в някаква степен в риск, защото истината е, че ние не знаем нито какво влиза там, нито какво се съдържа, нито имаме каквато и да била възможност да контрираме какво се случва там. От тази гледна точка тези бази са по-скоро един риск, една заплаха, която може би през 2006 г. е изглеждала незначителна, но днес все повече усещаме един осезаем риск към това наистина в тези бази да се съхранява нещо, за което ние не знаем, но което може да бъде поставено на прицел от всевъзможни посоки. От тази гледна точка наистина моето най-голямо желание и препоръка към Народното събрание това е да гласуваме за прекратяване на този договор, така сключен, отдавна, и ако преценим, впоследствие може да сключим нов договор за нови бази било с НАТО, било с американската страна, било където преценим, но при условия ясни, почтени и дължимите вноски, въобще всичко, което се плаща, да бъде върху масата и да влиза в държавния бюджет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Дренчев. Има ли други изказвания по темата? Няма. С това приключваме дискусията. Преминаваме към гласуване. Гласуваме Проект

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Имам надеждата, че парламентът може да приема рационални решения въпреки ирационалното говорене оттук. оттук. Гласувах „против“, така гласувах и в комисията, когато обсъждахме въпросното предложение.

съюзничеството в НАТО гарантират нашата безопасност особено в условията на конфликта между Русия и Украйна. В заключение искам да призова всеки един. Никой да не си позволява от тази трибуна да казва, че Българската армия е кръгла нула!

Две думи, господин Председател, за отрицателен вот. Естествено, че гласувахме отрицателен вот, защото съюзническите договорености трябва да се спазват и България трябва да бъде предсказуем, надежден и точен партньор. В договорите, които е сключила, това е аксиоматично положение. Гласувах „против“ и поради още една причина и взимам отрицателния вот, за да я обясня, отнасяйки се и към това, което каза господин Белев. Колеги, за втори път ще кажа от трибуната и няма да Ви досаждам повече с тази тема. Нямате ли чувството, че тези дебати се водят умишлено – те се инспирират, инициират ние се хващаме и започваме да ги водим? А те са инспирирани умишлено, именно за да започнем тук от тази трибуна да коментираме състоянието на Българската армия, взаимоотношенията ни със съюзниците, да започнем да се изпускаме и да приказваме неща, които не трябва да се приказват публично. За втори път казвам, колеги, самият този дебат е заплаха за националната сигурност и това, че позволяваме той да се води изобщо, означава, че сме много глупави хора.

но дайте да не участваме в такъв разговор. Този разговор не може да бъде воден от тази трибуна, защото, пак казвам – от тази трибуна на нервна почва се казват неща, за които хората отстрани и отвън, които ни гледат, включително наши съюзници, ни се смеят.

до разглеждане на точка пет, включително гласуване по точка пет, а именно на Проекта ни за решение за създаване на временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 милиард с Gеmcorp Corporation.

но колеги, така започвате да ставате много симпатични, поне в моите очи. Някак си помежду другото решихте, че тази тема, слагайки я в точка пет от днешната програма и наблъсквайки с важни теми, като за Доклада на Комисията по дискриминация за 2020 г. – една много съществена тема. Друга съществена тема беше предложението на „Демократична България“ пък за разглеждане, свързана тема с Държавна сигурност, техните досиета – 30 години по-късно днес намериха време, че е важно да се разгледа тази тема. И направихте всичко възможно, и хората трябва да го знаят, но не си мислете, че лъжете нас, лъжете хората. Нещо имам усещането, че криете и че всъщност не искате да стигнете до този дебат. И не мога да разбера,

И не си мислете, че като правите такива процедурни хватки, истината няма да излезе на бял свят. Така че, господин Председател, моля да подложите нашето процедурно предложение за удължаване на работното време. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Разбира се. Обратно становище, първо, дали има? Няма, така че преминаваме към гласуване на процедурното предложение, направено от Александър Ненков, а именно да удължим работното време на днешното заседание до приключване на точка пета от включително с гласуване по нея. Режим на гласуване.

Прегласуване? Режим на гласуване.

В предходно заседание на 30 март 2022 г., когато беше открита дискусията по Законопроекта, изказвания са направили Борислав Гуцанов, Румен Гечев и Костадин Костадинов. Други желаещи за изказване? Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията.

ДРЕНЧЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съжалявам, някои от Вас са гладни, искат да приключим набързо дискусията, но това е много добро продължение на предишната дискусия, когато Ви казах, че „кьорав карти не играе“ и че американците правят с нас каквото си искат, и това е още един пример – един малък договор от общо пакета с договори по придобиване на F-16. Той е само за 20 млн. долара, в който сме поръчали 12 ракети Sidewinder. Това са едни малки ракети за близък маневрен въздушен бой с топлинно насочване, около 80 кг, далечина на поразяване на целта около 3 км – за тези, които не знаят. Много великодушно получихме предложение, което е подписано във Вашингтон от министър Панайотов – преди няколко кабинета служебен министър, министър, с което цялото предложение се изменя, абсолютно всичко. Цените се променят абсолютно както са преценили, без никаква логика. В крайна сметка това предложение може би е добре за нас. Може би е добре, защото вместо 12 ракети получаваме 15 ракети. Това е добре. Проблемът е, че гледайки го на парче, обсъждайки го на парче и в Комисията по отбраната, и тук в Народното събрание, ние не знаем всъщност какво става с останалите 1 млрд. 256 млн. долара. Как точно това, че самолетите ще се забавят, как точно това, че в момента нямаме възможност да охраняваме въздушното си пространство, как точно, че по бедност идват съюзнически сили, за да пазят нашето въздушно пространство, макар и все още охранявано от нашите МиГ-29, които без ремонт и без обслужване на сетни издихания и на героизъм на техническия състав, който ги поддържа, и на летателния състав, който ги експлоатира във въздуха, все още успяват да носят бойно дежурство успоредно със своите колеги. А ние сме платили 1 млрд. 256 млн. долара преди години и и в крайна сметка, ако американската страна очаква, че това, че ще получим самолетите със закъснение и че няма да изпълнят договора, и че е възможно тепърва да видим всякакви други абсолютно волунтаристични изменения в основния договор, който е за много повече пари, и той да бъде в посока нагоре – всичко това е крайно неясно, крайно непочтено и може би много по-добре би било да задържим с ратифицирането на този договор, да прегледаме много внимателно комплекта от всички договори за придобиване на F-16, в това число и Рамковото споразумение за индустриално сътрудничество с Министерството на икономиката. Много въпроси има. Има много повече въпроси, отколкото отговори. Много лесно ще гласуваме това, че ще получим три ракети повече. Какво ще загубим, аз лично не знам. Посветил съм огромна част от времето си на това да разбера какво ще загубим, какво сме направили, защо така сме поръчали и защо така сме похарчили 1 млрд. 256 млн. долара от парите на българските данъкоплатци. Все още нямам отговор. Сигурен съм, надали някой от Вас има отговор на този въпрос,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! По принцип процедурата е стандартна и стандартна ратификация. Говорейки си за условията на Договора, понеже ще продължа малко и от дебата, който беше миналата седмица, впрочем тогава помолих водещия на заседанието, когато има законопроекти, внесени от Министерския съвет, все пак да има и представител на Министерския съвет, защото много от въпросите, които бяха зададени и миналата седмица, можеха да получат много своевременен отговор и да се престане с тези инсинуации, които се случват. Говореше се за това как условията по Договора били неблагоприятни за България и така нататък. Условията са стандартни за всяка една държава и са публикувани на страницата на Департамента по отбрана и са стандартни както в този договор, така и в ратификацията, която следва да разгледаме утре на Комисията по отбрана, внесена от този Министерски съвет, условията са идентични. Това са класически условия, които се прилагат по всеки един договор, който американската държава сключва за продажба на въоръжение, така че който търси под вола теле там, няма къде да го намери. Тук ставаше въпрос как, видите ли, американската страна забавя доставката на самолети, как това било унизително за България и така нататък.

Вместо 2023 – 2024 г., 2024 – 2025 г. Но много се чудя защо всички тези, които критикуват забавянето на тази доставка с една година, не казаха нито думичка за това, че руската страна се забави също с една година при ремонта на МиГ-29?! Вместо да приключи 2020 г., приключи 2021 г. декември месец. Повечето договори приключиха 2021 г. декември месец точно заради ковид, заради същия форсмажор. Не съм чул някой от тази трибуна да е критикувал руската страна със същия устрем, с който критикува американската страна за идентични забавяния, с идентични причини. Колкото до самите ракети – защо 12, защо 15? Както се вижда, в рамките на средствата, които са изплатени, които, между другото, много лесно могат да се проследят кое колко струва, с публична информация, стига човек да се интересува, да потърси. Както има и цената конкретно на самолетите, така и на въоръжението и така нататък, и то публично. Не е особено трудно да се намери.

и то на условия за авансово плащане, каквито бяха тогава като за сключен първи договор, като можеше да се сключи в последващ етап и вече с разсрочено плащане? И защо казвам „разсрочено плащане“? Защото по ратификацията, която следва на същите условия да разгледаме тази седмица в Комисията по отбрана, там вече има разсрочено плащане за екипировка. Значи очевидно механизмът за разсрочено плащане работи вече и авансовото плащане, което е направено 2019 г., има своя смисъл. Оттук дори не искам да коментирам една част от приказките, които бяха изговорени, особено от лявата страна на залата, но в крайна сметка да се съсредоточим този законопроект и цените, които са уговорени в него, между другото, са свършени по време на служебното правителство на Радев с министър Георги Панайотов. Подписът под документа е на министъра Стефан Янев. Гласуван на Министерски съвет февруари месец пълно мнозинство на министрите. Няма нито един министър гласувал „против“, така че очевидно и този Министерски съвет, и предният в служебното правителство са съгласни с параметрите на това споразумение. Надявам се да подходим малко по-отговорно и да престанем вече с политиканстването и с различни видове внушения, защото тепърва предстои правителството да разгледа новата оферта, да видим дали ще има по-различен подход. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Има ли реплики към Христо Гаджев? Николай Дренчев за реплика.

Господин Гаджев, не съм съгласен с Вас. По много точки не съм съгласен, но това, което бих репликирал конкретно тук в случая, е, че данните са публични. Не мога да кажа това нещо. Зная, че и Вие, както и аз, издирвахме дълго време Договора по различните деловодства – секретни и явни, и в крайна сметка аз поне го намерих в Министерството на външните работи, предполагам, че и Вие. В тази връзка мога да напомня и на господин председателя, че бях отправил запитване и към него да го намерим в нашите архиви. Предполагам, че не е намерен тук. Така че цените са малко интересни, малко завоалирани и в крайна сметка наистина не е много ясно за какво става въпрос в целия комплект от

преди да сме сигурни, че първите сме ги платили и реално ще ги получим, да ратифицираме следваща подобна сделка. Другото изключително шокиращо за мен, разследвайки въпроса с договорите, е, че ракетите Sidewinder ги няма на склад. Това е нещо, което би трябвало ние да имаме в количества от десетки и стотици бройки. В случай че започнат бойни действия, това ще бъде консуматив, който не трябва да жалим, и трябва пилотите да имат толкова, колкото им трябват. От тази гледна точка идеята, че ще получим след няколко години две-три ракети, е наистина лично за мен странна, защото аз очаквах, че във всеки момент, в който решим, че ни трябват ракети, биха могли в рамките на съвсем кратко време да прелетят през океана и да ни бъдат доставени. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гаджев, се спра на две неща от това, което Вие казахте. Първото, хубаво припомняте за ремонтите на МиГ-овете, само че припомнете, че руската страна се забави, но си плати неустойките, а в договорите, които Вашият премиер подписа, първо, няма въобще неустойки, оттам да започнем. И нещо повече, Вие твърдите тук, че всъщност това били типови договори, които предлага американската страна. Някой лъже в цялата ситуация – или Вие, или Вашият министър председател и председател на партията господин Борисов. На 18 юли 2019 г. той казва по всички медии, че е настоял да плати накуп самолетите, той лично, и това го казва пред форум

Условията по Договора са стандартни, които са за доставката и за неустойките, и за всичко останало, което е разписано. Плащането се направи авансово, да, при разговорите между България и Съединените щати поради простата причина, че нямаше как да стане по друг начин. Но благодарение на това авансово плащане вече може да има разсрочено плащане. Третото нещо – между другото, Вие излъгахте току-що, че руската страна си е платила неустойките. Не ги е платила! Даже от тази трибуна преди две седмици министър Заков каза, че милион и половина предявена неустойка от страна на Република България към РСК „МиГ“ не е платена заради позован форсмажор, от тази трибуна. Така че може да го проверите дори и в стенограмите. Ако говорим за неустойките или за някакъв вид компенсация при забавянето на Договора, ще Ви напомня реплика на министър Янев, докато все още беше министър. Той каза следното: „Предстои през месец март да пристигне делегация на американското правителство, която да обсъди съвместно с Министерството на отбраната възможностите за компенсация на за забавянето на доставката на „F-16“.“ През месец март! Вече сме април. Вие сте управляващите, кажете какво стана на тези срещи? Ние от опозицията не знаем какво Вие договорихте за компенсация на Република България. Ето това трябва да отговорите. Колкото до договорите, които споменахте. Аз не съм ги търсил договорите, работя с публична информация. Знам Вашия казус и одисея в търсенето на договорите, разбирам, че вече сте ги намерили и сте ги прочели. дори да отворите самата страница на Държавния департамент, вътре ги има цените, когато са вече от страна на американското правителство възлагани на доставчици, които да ги доставят за американското правителство. И там, между другото, може да видите колко струват и самолетите, колко струва въоръжението, колко струва екипировката и може да се направи много добър анализ кое колко струва и съответно да се събере, за да излезе сумата. Колкото до ракетите – защо ще пристигнат след години? Защото какъв е смисълът да имаш ракети сега,

Както знаете много добре, всяко едно въоръжение има срок на годност и гаранционен срок, който тече. В момента, в който го получите, този срок на годност вече тече. Няма никакъв смисъл 2019 г. ние да получим ракети, които ще ги използваме 2023 г., било то за учение или за наличност, и три или четири години от срока им за годност да бъде изтекъл. Затова те трябва да пристигнат заедно със самолетите, просто няма друга логика. Това е правилното поне според мен. Колкото до всичко останало, което се опитвате да внушите, хубаво е да се чете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Има ли други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Господин Карадайъ има думата за процедура, преди да преминем към гласуване. Благодаря Ви, господин Председател. Аз вземам думата по начина на водене. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, на 25 март ние с колеги народни представители от парламентарната група на ДПС сме отправили питане до министър-председателя Кирил Петков. На 1 април, неслучайно казвам 1 април, Вие връщате нашето питане, като се основавате, че не отговаря на изискванията на чл. 94, ал. 3 и разяснявате, че питанията трябва да се отнасят до общата политика на правителството. Господин Председател, в нашето питане ние имаме въпрос за доуточняване на някои от термините къде, как и защо ги ползва министър-председателят и дали тези негови твърдения отговарят на онова, което понякога му казваме първоаприлска фактологическа неточност? Сега от тази трибуна искам да обоснова защо нашето питане отговаря на изискванията и точно е във връзка с общата политика на правителството. Ако ползвам терминологията на министър председателя, по-скоро аргументите ми биха звучали по следния начин: вихрушката на властта лъже „на алангро“ в ситуацията, която е много сложна ситуация, с първоаприлски фактологически неточности, което пък от своя страна се явява основа на общата политика на правителството. И от тази гледна точка, господин Председател, мисля, че напълно нашето питане отговаря на изискванията на чл. 94, ал. 3 и моля да си влезете в ролята, да си адресирате питането до министър-председателя и своевременно ние да си получим отговорите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

С това прекратявам и днешното заседание поради изтичане на времето. Следващото заседание ще се проведе утре от 9,00 ч.